forseti. Fangelsismál voru sett rækilega á dagskrá þingsins þegar fyrrverandi dómsmálaráðherra hótaði að loka opna fangelsinu Sogni ef Alþingi myndi ekki leggja fram til meira fjármagn, 400 milljónir vantaði í reksturinn. Þar virtist fyrrverandi dómsmálaráðherra hafa steingleymt því að það var hann sjálfur sem lagði til fjársvelti fangelsanna til að byrja með. Ég geri fastlega ráð fyrir því að hæstv. dómsmálaráðherra hafi heimsótt Litla-Hraun nýlega og séð það sama og ég; heilan helling af skemmdu og ónýtu húsnæði. Það hefur nefnilega ekki bara vantað fjármagn í reksturinn heldur einnig í viðhald húsnæðis, eins og fram kemur í skýrslu Ríkisendurskoðunar, með leyfi forseta: „Húsakostur fangelsisins er aftur á móti úr sér genginn, en byggingarsaga fangelsisins hefur aldrei einkennst af heildar- eða langtímasýn um starfsemina. Þá hefur afar mikil viðhaldsþörf safnast upp undanfarna áratugi.“ Til viðbótar, með leyfi forseta: „Stærsta bygging Fangelsisins Litla-Hrauns (Hús 4) þjónar ekki tilgangi sínum og sterkar vísbendingar eru um að það sé ónýtt.“ Samt hefur einhvern veginn verið kvittað upp á að fangelsið sé nothæft af öðrum eftirlitsaðilum á sama tíma og öryggismálum er ábótavant, menntun fangavarða er ekki fullnægjandi, stöðu kvenkyns fanga er ábótavant, biðlistar sem enginn vill vera á eru langir og endurhæfing er brandari. Nú hefur hæstv. dómsmálaráðherra tilkynnt að nýtt fangelsi verði byggt á næstu árum þar sem greining Framkvæmdasýslunnar leiddi í ljós að húsnæði Litla-Hrauns sé í svo slæmu ástandi að það svari ekki kostnaði að fara í lagfæringar. Samt eigi fangelsið að vera í fullri starfsemi á meðan. Því vil ég spyrja ráðherra einfaldrar spurningar: Telur ráðherra að hægt sé að uppfylla skilyrði laga um fullnustu refsinga með núverandi fjárheimildum og aðstöðu?

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og ég vil nota þetta tækifæri líka til að þakka Ríkisútvarpinu fyrir þann þátt sem sýndur var í sjónvarpinu í fyrrakvöld og varpaði ljósi á alvarlega stöðu fangelsisins á Litla-Hrauni. Það er rétt að fyrrverandi ráðherra var búinn að sækja fé til að fara í endurbætur á fangelsinu á Litla-Hrauni og þar stóð til að byggja viðbyggingu sem og að bæta húsakostinn sem er á Litla-Hrauni. Þegar framkvæmdir áttu að hefjast í júní á síðasta ári var það niðurstaða Framkvæmdasýslu ríkisins að það svaraði ekki kostnaði og væri í raun eins og að fleygja peningum að ætla að fara með rúmar 2.000 milljónir í endurbætur og viðbyggingu. Það var niðurstaða mín þegar ég kom inn í ráðuneytið að hefja tafarlaust uppbyggingu á nýju fangelsi. Hins vegar liggur það fyrir að Framkvæmdasýsla ríkisins telur sig geta gert nauðsynlegar lagfæringar á þeim húsakosti sem nú er til að halda starfsemi þar í fimm, sex ár. Það mun aftur á móti kosta nokkur hundruð milljónir. Já, ráðherra telur að við getum haldið lágmarksviðhaldi á þessum húsakosti til að tryggja að starfsemi geti verið á Litla-Hrauni næstu fimm til sex árin. Ráðherra svarar: Já, næg mönnun, menntun fangavarða, meðferðarúrræði fanga, nám og starfsþjálfun fanga, heilbrigðisþjónusta fanga. Ég sé ekki þennan pening, ég sé ekki þessa aðstöðu.

eru um að menn klári langa dóma, 24 mánuði eða lengur, án þess að hitta sálfræðing einu sinni. Lyfjameðferð er takmörkuð til að sporna við fíkniefnavanda og því eru nauðsynleg lyf oft ekki aðgengileg föngum, sérstaklega til að

Er þetta boðlegt? Er þetta starfhæft í fimm til sex ár?

Ég er sammála fyrirspyrjanda að þessi málaflokkur hefur átt undir högg að sækja í langan tíma á Íslandi, í allt of langan tíma, og það er löngu nauðsynlegt að bregðast við. Það er löngu orðið tímabært að byggja nýtt fangelsi og það erum við að gera. Ég hef einnig boðað heildarendurskoðun á fullnustukerfinu í átt til betrunar og þetta er vinna sem er að fara af stað og ég tel mjög brýna og mikilvæga. Ég vil einnig að það komi skýrt fram að til að mæta þeirri stöðu sem hv. þingmaður nefnir hér hér þá voru tryggðar 250 milljónir í varanlega viðbót til reksturs fangelsa sem og að aðhaldskrafan var tekin af fangelsum. var samþykkt 80 millj. kr. viðbótarframlag til þess að bæta og auka menntun fangavarða. Allt er þetta gert til þess að bæta aðstöðu í þessum málaflokki.

Herra forseti. Ríkisfjármálin eru í ólestri. Með áframhaldandi óbreyttri nálgun þessarar ríkisstjórnar eru tvær leiðir færar: Hærri skattar á millistéttina eða auknar skuldir sem næsta kynslóð mun þurfa að borga. Hvort tveggja er auðvitað ótækt. Heiðar Guðjónsson fjárfestir gaf ríkisstjórninni þessa einkunn í útvarpinu í morgun: Hún eyðir eins og drukkinn sjómaður, alveg sama hvað gerist, það er ekkert sem stoppar.

við þessu er nei. Meira að segja í blússandi hagvexti var ríkissjóður rekinn með halla og allir sem hafa komið nálægt rekstri vita að aðhald þarf að vera stöðugt og markvisst, líka á góðu árunum, sérstaklega á góðu árunum, því annars er erfitt að komast í gegnum þau mögru. Saga þessarar ríkisstjórnar dregur óneitanlega úr trúverðugleika þess þegar nýr fjármálaráðherra segist ætla að viðhalda ábyrgri fjármálastefnu og ábyrgri efnahagsstefnu. Hvar ætlar ráðherra að skera niður? Hvar ætlar ráðherra að draga úr vexti báknsins án þess að það komi niður á grunnþjónustunni? Ætlar ráðherra loksins að fara að forgangsraða útgjöldum með hagsmuni almennings í huga? Ætlar ráðherra loksins að fara að skera af efstu lögum stjórnsýslunnar? Þetta eru hlutir sem Viðreisn hefur ítrekað kallað eftir undanfarin ár. Það er kominn tími til þess að stjórnvöld gefi þingi og þjóð skýr svör um nálgun sína í efnahagsmálum.

sama hvað